točku. - Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenata predpristupne pomoći za 2008. godinu (decentralizirano upravljanje), s konačnim prijedlogom zakona, Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije Hrvoje Dolenec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče.

i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenata pretpristupne pomoći za 2008. godinu (decentralizirano upravljanje) jednog međunarodnog ugovora kojim se sređuje financijski, tehnički, pravni i administrativni okvir unutar kojega će se provoditi dva projekta u području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja i sredstva locirana za 2008. godinu. Naime, Hrvatska osim što koristi predpristupnu pomoć kroz program IPA na nacionalnoj razini je istovremeno i korisnik višekorisničke IPA-e koja se centralizirano priprema u Bruxellesu, a sredstva se mogu koristiti i za projekte na nacionalnoj razini. S obzirom da ovaj predmetni sporazum o financiranju stvara financijske obveze za Republiku Hrvatsku u obliku socijalnog sufinanciranja projekta, predmet je rasprave u Saboru i ovaj zakon. Naime, 18. prosinca 2008. godine odobren je višekorisnički program za ovo područje nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja i to je pomoć Republici Hrvatskoj da unaprijedi svoje standarde na ovom području, dakle da se …/Govornik se ne razumije./… uskladi sa standardima u Europskoj uniji. U decentraliziranoj komponenti ovog sporazuma, ona ima i centraliziranu i zajedničko upravljanje također, dakle još dvije komponente, u ovoj decentraliziranoj komponenti komponenti odobreno je financiranje dvaju projektnih prijedloga za koje je Republika Hrvatska predložila ukupno u iznosu od 1,2 milijuna eura, od čega se 200 tisuća eura odnosi na nacionalno sufinanciranje ovih projekata, a provest će ih Središnja agencija za financiranje i ugovaranje u ime Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost, odnosno u ime Državnog zavoda za zaštitu od zračenja. Sporazum je potpisan 30. rujna 2009. godine i potrebna mu je ratifikacija kako bi se mogla koristiti sredstva u ovom području. Hvala lijepa. **Šeks, Zakonodavstvo, zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, financije i državni proračun? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Prvo da kažem da bez daljnjega klub SDP-a će podržati donošenje ovog zakona jer svaka lipa koja dođe u državni proračun, svaka lipa koja se iskoristi za jačanje infrastrukture, posebice u ovako važnom području, je i više nego dobrodošla, međutim sad dolazi onaj ali. Vidite, mi dobivamo ovaj zakon gotovo pred kraj ove godine kada zapravo kasnimo sa rokovima, dakle više smo prisiljeni donijeti ovaj zakon nego što to u biti nekako iskreno i želimo. Naime, radi se o financiranju dva projekta. Jedan projekt se odnosi na Državni zavod za nuklearnu sigurnost, drugi se odnosi na Državni zavod za zaštitu od zračenja. prvi projekt je u biti projekt koji se odnosi na jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost, odnosno regulatornog tijela nadležnog za nuklearnu sigurnost i zaštitu u Hrvatskoj. Dakle, to tijelo ima u svom djelokrugu zapravo zadatak da se bavi sigurnošću nuklearnih objekata u Republici Hrvatskoj koje Republika Hrvatska nema. I jedina svrha postojanja tog državnog upravnog tijela bi bila to da se brine o sigurnosti nuklearnih elektrane koje, rekoh, Republika Hrvatska nema, osim što je suvlasnica Nuklearne elektrane "Krško" koja se nalazi, istina Bog, u blizini grada Zagreba kao najvećeg populacijskog središta. Međutim, ukoliko Republika Hrvatska želi imati nuklearne objekte i nuklearne elektrane onda bi to Vlada trebala explicite reći. To je trebala reći i u Energetskoj strategiji. Ja to razumijem, jer nema zapravo načina da se ispoštuje protokol iz Kyota, da se osiguraju dostatne količine energije u budućnosti u Republici Hrvatskoj, posebice onda kada kada termoelektrane ispadnu iz uporabe zbog dotrajalosti za dvije, tri godine, ali je činjenica da to Vlada nije imala hrabrosti explicite reći. I paradoksalno da je, čitamo u opisu projekta broj 4 da je jedna od glavnih zadaća financiranje kaže, evo citiram: "kad je riječ o postupanju s radioaktivnim otpadom ide Komisiji nuklearnih elektrana, podrška koja će se pružiti ovim projektom treba se posebice usmjeriti na utvrđivanje plana dekomisije, procjenu troškova postupanja sa nastalim radioaktivnim otpadom i pitanje zaštite od zračenja." Dakle, mi dobivamo novac za jedan projekt koji se bavi dekomisijom nuklearnih objekata kojih mi nemamo. Štoviše, podsjetimo se da je Vlada gospođe Kosor u svom programu koji je predstavljen ovom Saboru, rekla na stranici 35 programa Vlade Republike Hrvatske za mandat kaže potrebno je donesti novu strategiju i programe prostornog uređenja Republike Hrvatske koji će isključiti odlagalište nuklearnog otpada. Dakle, i programom Vlade se mi odričemo odlagališta nuklearnog otpada, ali evo sad uzimamo zajam da jačamo infrastrukturu koja će se baviti upravljanjem i dekomisijom istoga. Postavlja se i pitanje, gospodine državni tajniče, gdje se odlaže nuklearni otpad i radiološki otpad koji nastaje normalnim radom bolnica. Jel to odlazi na smeće u Jakuševac, kamo to odlazi? U Republici Hrvatskoj imamo nekih 70 izvora ionizirajućeg zračenja raspoređenih po raznoraznim institutima, bolnicama itd. koji su zreli za za skladištenje, međutim mi skladišta nemamo. Mi nemamo odlagališta. U biti postoji jedno skladište u Institutu "Ruđer Bošković", ali se postavlja pitanje zašto bi Institut "Ruđer Bošković" kao vrhunski znanstveni institut u Republici Hrvatskoj se pretvarao u visoko tehnologijske čuvare otpada, što oni u biti i jesu, jer se jedino sklad je spremište otpada, skladište. Dakle, privremeno skladište nalazi upravo u Institutu "Ruđer Bošković". Dakle, niti 3 km zračne linije od ovog Sabora. U najvećem populacijskom centru ovog dijela Europe, dok se evo Vlada svojim programom odriče uopće ideje da se napravi jedan objekt koji bi bio načinjen po pravilima i u skladu sa pravilima struke, da se nuklearni radiološki otpad koji nastaje u našoj zemlji normalnim radom bolnica, normalnim radom industrijskih postrojenja, istraživačkih centara nakon uporabe uskladišti sa pravilima struke i Međunarodne zajednice. Evo, to je zaista paradoksalno pitanje ovog za projekt broj 4. Međutim, dobro je da se ljudi školuju. Možda Vlada čak ipak ima neke namjere da pred kraj svog mandata napravi nekakav iskorak vezan uz nuklearnu energetiku, pa stoga i ovu infrastrukturu dakle pokušava podići na dostatnu razinu. Međutim, mi imamo još jedan izuzetan problem vezan uz projekt broj pet koji se odnosi na kontrolu ozračivanja pacijenata od medicinskog ozračivanja. Dakle, Državni zavod za zaštitu od zračenja, a taj problem se sastoji u golemoj nesukladnosti sa praksom Europske komisije, sa praksom Međunarodne agencije za atomsku Budući da se inspekcijsko tijelo ne nalazi u Državnom zavodu za zaštitu od zračenja nego se gospodine poštovani državni tajniče nalazi u Ministarstvu zdravstva. I onda imamo situaciju kadija tuži, mnogi rengeni, mnogi rengenski aparati u mnogim bolnicama u Republici Hrvatskoj su blago rečeno egzotični. Međutim, zbog nedostatka sredstava se evo ne provodi ništa ili im se progledava kroz prste ili možemo vjerovati da im se progledava kroz prste. Jer isto ministarstvo upravlja i sa rengenima, a upravlja i sa inspekcijom koja to nadzire. I to je golema nesukladnost koji su u nekoliko navrata gospoda iz Europske komisije koji su došli one tzv. .../Govornik govori engleski, ne razumije se./... u Republiku Hrvatsku ustanovili. I to je u biti, zanimljivo je da to može biti također jedan razlog zašto se neće na koncu olako zatvoriti i sva poglavlja u pregovaračkom procesu Republike Hrvatske u Europskoj Europskoj uniji, pa bi se moglo desiti da negdje u pet minuta ili minutu prije 12 mi moramo ovdje na Saboru ponovo imati Zakon o ustroju ministarstava i tijela državne uprave da bi inspekciju prebacili iz nadležnosti Ministarstva zdravstva u nadležnost ovih državnih tijela koji se bave zaštitom od zračenja kao što je propušteno učiniti već u nekoliko navrata kada se taj zakon nalazio ovdje na raspravi u Saboru. Ali tada su se u biti raspravljala važnija pitanja, a ne ovako naizgled sitnice. Mi imamo dakle i dva tijela koja se bave nuklearnom sigurnošću i zaštitom od zračenja. Postavlja se pitanje zašto postoje dva tijela i ukoliko je odgovor taj da se jedno čuva u pripremi, da upravlja budućim nuklearnim elektranama dobro, u redu. To je fin, pametan, jasan koji mi na žalost ne možemo dobiti kao takav. Jer za države veličine Republike Hrvatske bilo bi primjerenije da imamo jedno tijelo koje se bavi Zakonom o zaštiti, odnosno pardon problematikom zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearnom sigurnosti, a ne da imamo dva ravnatelja, dva zamjenika, dva financijska sektora itd., a čak nisu smješteni niti na istoj lokaciji, nego je jedno odselilo na jednu puno ljepšu lokaciju, a ne kao što je i prije bilo da su da su bili smješteni kat iznad i kat ispod kao donedavno. Navodno prema neslužbenim informacijama će ipak pred saborske zastupnike i doći zakon da se ta dva dijela spoje u jedno. Ali gospodine državni tajniče apeliram da razmislite o ideji da se inspekcija koja se odnosi na zaštitu od zračenja iz ingerencije Ministarstva zdravstva premjesti tamo i gdje treba biti, tj. u taj novi zavod ili Državni zavod za zaštitu od zračenja jer će tek tada Europska komisija i Međunarodna agencija za atomsku energiju biti zadovoljni sukladnošću našeg sustava koji se bavi zaštitom od zračenja i nuklearnom sigurnosti donekle. Zašto donekle? Zato što mi još uvijek nemamo plan i program postupaka za slučaj nuklearnog udesa, pa makar koliko nam nuklearna elektrana Krško bila blizu, makar imali sedamdesetak izvora širom Hrvatske koji su upitno zbrinuti zbog toga što kao što rekoh nemamo niti odlagalište radioaktivnog otpada, a imamo jedno spremište koje u biti nije spremište nego dio jednog znanstvenog instituta. I dakle, mi nemamo plan i program postupanja u slučaju nuklearnog akcidenta premda je to u nekoliko navrata bilo upozoreno i u Saboru i prilikom rasprave o drugim zakonima koji se dotiču te problematike. Mi to nemamo. Nemamo. Krajnji je čas da se to načini. Postavljam retoričko pitanje zašto naši pregovarači nisu ispregovarali i barem pomoć pomoć za takvu jednu komponentu u okviru ova dva projekta koja su, evo mislim nema se šta njima dodati s obzirom na stručnost pripreme i na ono što će u biti pružiti ukupnom sustavu zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Ali su nekompletni. Nekompletni, fale da se cijeli sustav zaokruži. zaokruži. Uglavnom, kao što rekoh, podržavam ovaj zakon, ali uz sve ove napomene o kojima državna vlast, Vlada treba najozbiljnije razmisliti kako bi imali ipak bolju situaciju nego što je situacija istočnije, ako ste čitali opis stanja Europske Komisije o stanju zaštite od zračenja nuklearne sigurnosti u zemljama jugoistočne Europe,

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim se prijedlogom zakona potvrđuje sporazum potpisan 29. lipnja 2009. o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica, a odnosi se na dio više korisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja. Evo kratko ću samo spomenuti područja koja se uređuju ovim prijedlogom zakona su: financijski, tehnički, pravni i administrativni okvir, unutar kojeg će se provoditi predmetni projekti u području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja. drugo područje odnosi se na opise programa potpore zajednice na području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja za Hrvatsku. Opći cilj ovoga programa je pridonijeti nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja u državama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji, koje su korisnici bespovratne pomoći. Dakle, gore spomenutim sporazumom o financiranju u Republici Hrvatskoj financirat će se dva projekta. Prvi se odnosi na jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Cilj ovog projekta je poboljšati tehnički kapacitet ovog regulatornog tijela u dva različita područja preko mjera jamstva kontrole nuklearnih materijala, te preko postupanja s radioaktivnim materijalom i dekomisijom nuklearnih elektrana. I drugi projekat odnosi se na zaštitu od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja. cilj ovog projekta je zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja na način da se smanji izloženost pacijenata i radnika ionizirajućem zračenju u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Eto, državni tajnik je govorio i o financiranju, pa to ja neću ponavljati, samo ću zaključiti da će zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite.

Odlukom Europske Komisije od 18. prosinca 2008. odobrena je dodjela bespovratnih sredstava u iznosu od 952 tisuće eura Republici Hrvatskoj u okviru IPA programa za projekte u području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja. Opći cilj ovog programa je pridonijeti nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja u državama kandidatkinjama za članstvo u Europsku uniju, koje su korisnici bespovratne pomoći. Projekti su odabrani zbog mogućnosti pridonošenju znatnom poboljšanju razine nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja u okviru svojih konkretnih ciljeva. Uglavnom se radi o aktivnostima na području institucionalne izgradnje kroz pružanje potpore tijelima nadležnim za nuklearnu sigurnost, …/Govornik se ne razumije./… broj 4 iz ugovora i tijelima kojima su povjereni određeni zadaci u vezi kontrole medicinskog ozračivanja projekt broj 5 iz ugovora. Važno je naglasiti da je jačanje tehničkih sposobnosti nacionalnih regulatornih tijela za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja pretpostavka za poboljšanje radiološkog stanja u zemljama zapadnog Balkana. Nadalje. Prijenos pravne stečevine zajednice u području nuklearne sigurnosti, a posebice o zaštiti od zračenja podređen je postojanju i pravilnom funkcioniranju tih regulatornih tijela. S obzirom na činjenicu da su u većini zemalja zapadnog Balkana regulatorna tijela za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja slaba u razvoju ili čak još nisu potpuno uspostavljena, još nisu jasno određene nacionalne strategije za rješavanje radioloških pitanja. Očekuje se da će zahvaljujući potpori programa IPA te strategije biti moguće izraditi u bliskoj budućnosti, i na ovoj osnovi planovi uspostavljeni za potpuni prijenos pravne stečevine zajednice u nacionalno zakonodavstvo i propise. Program će se također koordinirati s ostalim financijskim instrumentima koji se bave nuklearnim pitanjima, odnosno instrumentom suradnje na području nuklearne sigurnosti i instrumentom stabilnosti. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj zakon. Zahvaljujem se. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče. Htio bih nešto reći o opisu stanja koji je Europska Komisija dala vezano uz nuklearnu sigurnost i radiološku zaštitu u zemljama jugoistočne Europe, ili kako li to oni govore zemljama zapadnog Balkana. I kaže zemlje zapadnog Balkana suočene su sa brojnim radiološkim pitanjima koja su povezana s korištenjem radionuklida u brojnim industrijskim i zdravstvenim primjenama. Drugo, nadzor radioaktivnosti u okolišu predstavlja značajno radiološko pitanje. Treće. Uspostavljena nacionalna tijela za sigurnost čiji je zadatak regulacija nuklearne sigurnosti i zaštita od zračenja u većini su slučajeva slaba, kako u smislu osoblja, tako i prema razini stručnosti. I četvrto. Potporu je moguće pružiti kroz više korisničke projekte i nacionalne projekte u opsegu, ovisno o području. Sa zadovoljstvom mogu reći da ovo pod brojem tri, što se tiče nacionalnih tijela za sigurnost i regulaciju nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja u većini su slučajeva slaba. Kod nas to nije slučaj. MI imamo dobre stručnjake, mi imamo relativno dobru infrastrukturu, ali uz ove propuste o kojima sam govorio, dakle problem inspekcije koja nije nezavisna kao što bi trebala i uz činjenicu da nemamo plan i program zaštite postupaka u slučaju nuklearnih udesa, naša regulatorna tijela su dobra. Posebice valja pohvaliti činjenicu koja se odnosi na točku 2. nadzor radioaktivnosti u okolišu vezano uz tu točku, doktrina naših regulatornih tijela je više nego dobra, jer primjereno državi naše veličine nadzor nad radioaktivnosti okoliša je povjeren znanstvenim institutima, dakle Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, i Institutu Ruđer Bošković. Zašto je to dobro? Zato što znanstvenici nemaju binaran pristup problemima, da, ne, ima nema, kontaminirano, nije kontaminirano, opasno nije opasno. Čak s obzirom, na svu sreću razina radioaktivnosti okoliša u Republici Hrvatskoj je i više nego dobra i mi imamo čist siguran okoliš, s obzirom na tu komponentu ali ipak znanstvenici koji provode monitoring u okviru svoje normalne djelatnosti pokušavaju pronaći trendove, pokušavaju pronaći stvarne vrijednosti kako bi se mogli napraviti predikcije, modeli, dugoročno ponašanje i iz toga izvoditi određeni zaključci koji su upravo potrebni za nas odnosno osobe koje na koncu donose određene odluke. I valja nastaviti sa takvom praksom, što više treba ohrabrivati takav sustav da monitoring zagađivanja okoliša u drugim u drugim segmentima se u što većoj mjeri povjeri znanstvenim ustanovama, ekspertnim ustanovama jer su onda podaci kvalitetniji a cijela situacija je povoljnija kako za državu koja dobiva relevantne informacije tako i za institucije koje u biti dobivaju mogućnost da u praksi daju svoju ekspertizu da odgajaju odgajaju i mlađe generacije stručnjaka eksperata, znanstvenim novaka itd. Dakle, to je nešto što je za svaku pohvalu i tako treba nastaviti. Vezano uz stanje u projektu 2. dakle Kontrolu ozračivanja pacijenata, htio bih upozoriti i na česte slučajeve da pojedine organizacije ili medicinske ambulante, na primjer zubarske posjeduju određenu opremu, izvore ionizirajućeg zračenja posebno rendgenom koji često nisu pod kontrolom, država niti ne zna, nema informaciju da oni postoje. Stomatolozi se po koji puta ponašaju prilično tržišno pa te onda češće šalje na snimanje zuba nego što je to potrebno, podižući dakle razinu ozračivanja i kolektivnu dozu što je nedopustivo. Pa čak i neke državne institucije imaju određene aparate koji koji trebaju one xtr-fove, dakle rendgenske aparate za neke znanstvene i stručne ispitivanja koji nisu registrirani kod Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, postavlja se pitanje kako su oni uopće uvezeni u zemlju, što radi državna administracija na carini. Takve stvari definitivno treba ispraviti u cilju poboljšanja funkcioniranja cijelog sustava, potrebno je, još jednom naglašavam razmisliti i napraviti rješenje da se inspekcija izvadi iz Ministarstva zdravstva i stavi pod nadležnosti ovih upravnih tijela, koja se bave predmetnom problematikom kako bi se otklonila i svaka primisao o ne daj Bože o nekom sukobu interesa ili nezavisnosti. Na koncu, još jednom naglašavam potrebu da se u Republici Hrvatskoj na sustavan način u skladu sa pravilima struke, u skladu sa pravilima Međunarodne agencije za atomsku energiju, čija smo mi punopravna članica, u skladu sa pravnom stečevinom i iskustvima Europske unije, da se napravi to nekakvo spremište otpada ako ne baš odlagališta, onda bar spremište otpada, iz kojeg ćemo onda jednog dana kada se dogovorimo sami sa sobom moći uzeti taj otpad i staviti u odlagalište i zbrinuti ga sa pravilima struke, a ne da imamo probleme da se koji puta taj otpad nekontrolirano baca po smetlištima, izlijeva u kanalizaciju i dovodi u opasnost i ljude i okoliš. Dakle, sve te stvari zaista treba srediti i ukoliko su moje neslužbene informacije točne da će pred saborske zastupnike doći ovaj Zakon koji se odnosi na objedinjavanja Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost i Državnog zavoda za zaštitu od zračenja u jedno tijelo, zaista u ovu njihovu djelatnost treba napraviti i ubrojiti sve ono da nam ovaj segment bude besprijekoran i na ponos i diku ne samo jugoistočnoj Europi nego u cijeloj Europi, jer znanja imamo, stručnjaka imamo, samo treba političke volje. Evo hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Bogović. Izvolite. **Bogović, Ivan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege saborski zastupnici. Pred nama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio višekorisničkog programa i nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenata pretpristupne pomoći za 2008. godinu (decentralizirano upravljanje). Cilj donošenja ovog zakona je Potvrđivanje sporazuma o financiranju između Vlade Republike i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenata pretpristupne pomoći za 2008. godinu (decentralizirano upravljanje) međunarodnog ugovora kojim se utvrđuje financijski, tehnički, pravni i administrativni okvir unutar kojeg će se provoditi predmetni projekti u području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja za 2008. godinu. Opći cilj ovog programa je pridonijeti nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja u Republici Hrvatskoj Iako se radi o sporazumu koji predstavlja sporazum standardnog sadržaja i formata kakav europska komisije obično sklapa sa svim zemljama primateljicama ovog oblika financijske pomoći, temeljem kojeg se mogu realizirati sredstva namijenjena provedbi projekata, potrebno je napomenuti da predloženi sporazum o financiranju predstavlja osnovu za korištenje financijskih sredstva u iznosu od 7 milijuna 6 tisuća 720 kuna za njegovu provedbu, paralelno je potrebno u državnom proračunu osigurati sufinanciranje u iznosu od milijun i 516 tisuća kuna. Sredstva se dodjeljuju u okviru IPA programa za projekte u području nuklearne sigurnosti i zašite od zračenja. Od kandidiranih projekata Europska komisija je odabrala projekte koji će pridonijeti znatnom poboljšanju razine nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja u svojih konkretnih ciljeva. Predmetnim sporazumom o financiranju u Republici Hrvatskoj financirat će se dva projekta. Prvi je jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost, upravljačkog tijela nadležnog za nuklearnu sigurnosti i zaštitu. Poznato nam je da Državni zavod za nuklearnu sigurnost sudjeluje u postupku izdavanja i suglasnosti i dozvola za izgradnju nuklearnih objekata, ovlašten je za licenciranje i izdavanje licencija za nuklearne objekte, vodi evidencije nuklearnog materijala i podatke o istom, postavlja, nadzire i očitava mjerne stanice koje očitavaju razinu prisutnosti nuklearnih materijala, mjeri zračenje nuklearnih objekata, elektrana i u slučaju nuklearne nesreće daje procjenu stanja, objašnjenje i preporuku za djelovanje. Cilj ovog projekta je poboljšati tehnički kapacitet ovog regulatornog tijela u dva različita područja. Mjere jamstva kontrole nuklearnih materijala, postupanje sa radioaktivnim materijalom i dekomisije nuklearnih elektrana. Korisnik projekta je dakle Državni zavod za nuklearnu sigurnost. I drugi program koji se financira je zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja. I to isključivo pacijenata. je poznato da se štitilo djelatnike koji su radili ili rade na uređajima dok se danas želi zaštiti i pacijente. Sustavom dobre prakse koristit će se sva tehnička rješenja. Cilj ovog projekta je zaštiti od zračenja prilikom medicinskom ozračivanja, a povezan je sa smanjenjem izloženosti pacijenata i radnika i ionizirajućem zračenju u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Projekt bi trebao biti zaključen sveobuhvatnom evolucijom doza i doprinosa tih doza kolektivnim dozama kao posljedica primjene različitih specifičnih radioloških tehnika. Međusobnom usporedbom bi projekt trebao pridonijeti optimizaciji, dolazak kod radnika u zdravstvenim ustanovama. Korisnik projekta je Državni zavod za zaštitu od zračenja. zračenja. Potvrđivanjem ovog sporazuma predstavlja pravnu osnovu za korištenje financijskih sredstava potpore zajednici na području nuklearne sigurnosti i zašite od zračenja. Obzirom je cilj donošenje ovog zakona pridonijeti nuklearnoj sigurnosti i zašiti od zračenja u Republici Hrvatskoj i da je krajnji rok za sklapanje sporazuma o financiranju 31. prosinac ove godine, dajem potpunu potporu donošenju u pismu. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine tajniče, kolegice i kolege. Ja ću biti vrlo kratak obzirom da je kolegica Hursa iznijela stav kluba Hrvatske narodne stranke. Međutim, ja bih rado rekao nekoliko riječi o nečemu što danas nismo spomenuli. vratit ću se samo na opći cilj ovog sporazuma. Ima za cilj doprinijeti nuklearnoj sigurnosti HRvatske kao kandidatkinje kao člana Uglavnom se radi kolegice i kolege vidjeli ste o pomoći. Kome? O pomoći nadležnim tijelima koje su zadužene za nuklearnu sigurnost. Jedan projekt ima za cilj pomoći Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost, a druga pomoć je Državnom zavodu za zaštitu od zračenja. Dakle, Europska unija očito iako se mi volimo nazvati društvom znanja ne misli da mi raspolažemo sa svim potrebnim znanjima kao buduća članica Europske unije i voljni su nam nepovratnim sredstvima pomoći u tom procesu, što je vrlo, vrlo dobro i to treba ovdje istaknuti. No, kao saborski zastupnika, a vjerujem da kolegice i kolege sve vas zanimaju iste stvari, ja bih progovorio na sljedeći način o ovom sporazumu. Naime, mene zanimaju 4 stvari. Prije svega financijska osnova ovog sporazuma. Odgovor na to smo dobili. Europska unija daje nešto više od 7 milijuna, Republika Hrvatska milijun i pol kuna. Drugo, zanima me sadržaj sporazuma, cilj sporazuma. I odgovore i sadržaje, ja mislim da možemo biti zadovoljni. realizacija sporazuma ne samo ovoga nego i mnogo sličnih projekata koje radimo sredstvima Europske unije, nije uvijek pod našim nadzorom, niti uvijek imamo potrebne informacije kako idu realizacije tih sporazuma. I četvrto, no možda da se vratim na ovo treće najprije. Jedan dio informacija dobijemo kroz ona godišnja izvješća o korištenju pretpristupnih fondova, ali samo u grubim crtama, ne i u pojedinosti. I četvrto, evaluacija postignutih rezultata u praksi. E to nam nikada nije dostupno. Ja nikada neću doznati koji su pomaci napravljeni u kliničkoj akciji u dijagnostičkoj medicini primjenom tih novih nekakvih mjera zaštite i sigurnosti. Zato bih ja predložio po ne znam koji put, da bi bilo dobro kada ovakve sporazume ratificiramo da obvežemo Vladu i pojedina ministarstva da nam vrate informacije kasnije vezano uz fazu 3 i fazu 4. ne mora ići na plenarnu sjednicu, može ići na naše matično radno tijelo. Pa će oni zaključiti da, sa punim pravom smo ratificirali taj dokument, rezultati su odlučni, ne moramo ići dalje. Ali ako se dogodi da naše matično radno tijelo nije zadovoljno sa realizacijom, a posebno sa primjenom i rezultatima nekog projekta, onda mislim da bi morali ponekada se upitati zašto stvari nisu išle onako kako smo očekivali. Naime, potpuno se slažem sa kolegom Franićem koji je ovdje progovorio i o nekim drugim dodatnim elementima vezanih uz nuklearnu sigurnost. On je govorio o potrebi da se osiguraju odgovarajuća skladišta za radioaktivne materijale. Jasno da to nije jednostavna priča. Tu ne možemo čak ni strpati sve radioaktivne materijale u istu priču. Jedno su medicinski radioizotopi da ih tako nazovemo koji se koriste u medicinskoj dijagnostici. Oni imaju relativno kratko vrijeme poluraspada pa u većini europskih država ih uskladištuju u nadzemnim posebno građenim objektima. Mislim da primjer Francuske i Švedske nam može puno reći u tom pravcu, u pravcu u kome bi i mi trebali raditi. Drugo jasno su radioizotopi dobiveni iz procesa koji se odvijaju u nuklearnim elektrana čije je poluvrijeme raspada izuzetno dugo, tisućama i desecima tisuća godina. Tada se jasno radi o potrebi deponiranja takvih materijala duboko pod zemljom jasno tamo gdje imamo stabilna tla. Hrvatska takvih tala nema. Prema tome, morat ćemo jednog dana razmišljati o izvozu takvih materijala. Australija ima takva tla vrlo stabilna, u Sahari, nešto na sjeveru Francuske i nešto u Švedskoj koje su onda iskoristile tu svoju prednost. Jasno ovu priču treba dalje razvijati, treba uključiti ne samo struku, treba uključiti i politiku jer politika će morati osigurati znatna sredstva da sutra riješi pitanje deponiranja tih materijala i sigurnost naših građana na duge staze. Evo, to sam želio reći. Smatram da jasno moramo tu učiniti još puno koraka da bi problem riješili do kraja. Hvala lijepo. Hvala. Replika gospodin Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani kolega zastupniče, uz ove kategorije radioaktivnog materijala koje ste nabrojili spada još jedna kategorija a to su ovi teleterapijski recimo ovih onkoloških klinika, zatim javljači požara, javljači razina u visokim pećima i naftovodima itd. Ja bih samo htio podsjetiti da je druga najgora nuklearna nesreća na svijetu mirnodopska nesreća u brazilskom gradu Gvajani gdje je uslijed 157 grama cezija u jednom teleterapijskom uređaju koji nije bio zbrinut nastalo tona radioaktivnog otpada. Nekoliko desetaka udova je bilo amputirano, dva ljudska života izgubljena a bruto društveni proizvod je 5 milijardi dolara bio oštećen u Brazilu. u Brazilu. Skinut je sloj zemlje od pola metra u tom kvartu sve zbog toga što nisu imali učinkoviti sustav zbrinjavanja materijala koji nastaje normalnim mirnodopskim djelatnostima u znanosti, medicini, obrazovanju, gospodarstvu itd. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Franiću, ja se zahvaljujem na vašoj pomoći. Ja nisam mislio ulaziti u detalje već sam mislio otvoriti jasno priču na način da se ukaže da ovom intervencijom Europske unije priči To što ćemo mi pomoći da svoje znanje proširi 10, 15 ili 20 djelatnika nekog državnog zavoda jasno ne znači da smo s time skinuli kompletnu odgovornost sa sebe. Mi kao saborski zastupnici moramo progovoriti i o načinu kako riješiti i druge segmente koji su jednako tako, pa vam se zato zahvaljujem evo i na vašem doprinosu takvoj raspravi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak je u 15 sati sa raspravom o Izvješću o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.